gospoda Petra Svetine, kjer je izpostavil, da so Vlada in ministrstva zavrnili kar 10 priporočil od 75. Res je, da se je v poročevalnem letu 2022 nekje na polovici prelomila vladavina, da tako rečem, pa vendarle je večina leta šla v poročilo za obstoječo vladajočo garnituro. Mene je tudi prej zmotilo, kar je sicer kolega Reberšek dobro opazil, da je predstavnica Levice prej kar vehementno, celo tako je dejala, glede kršenja pravic invalidov je bilo »nekaj«. Ne, gospa Sukič, bilo je osem kršitev na rovaš pravic invalidov, tako da ne tako lahkotno govoriti o

ki imate dejansko škarje in platno v rokah, ne glede na to, da ne gre za pravno obvezujoča priporočila, pa vendar sledili priporočilom Varuha in na vsaj v teh dveh konjunkturnih področjih to solidarnost izkazali tudi v politični praksi. praksi. Jaz se bom zdaj dotaknil samo področja pravosodja, ker sem že zadnjič na komisiji za peticije govoril o zdravstvu. Na širšem področju pravosodja je Varuh v letu 2022 obravnaval 430 zadev. V primerjavi s poročevalnim letom 2021 manjši poraz, takrat je bilo 409 zadev s širšega področja pravosodja. Pobudniki so pač očitali marsikaj, od tega, da so sodišča neupravičeno dolgotrajno odločala v postopkih, podali so tudi očitke na račun nepristranskosti posameznega sodnika. Varuh je sicer zelo korektno potem seznani pobudnike, do kod segajo njegove pristojnosti in kaj lahko tudi sami pobudniki aktivno storijo na tem. Mislim, da je takšen pristop Varuha pravilen, ker je ne glede na velike težave pravosodnega sistema ozaveščenost pobudnikov tudi tista, ki jim potem lažje v prihodnosti pač olajšuje težave. Dr. Šoltes je že nekaj govoril, tudi spoštovana državna sekretarka Jelen Kosi je omenila pomanjkanje pravosodnih policistov. Mi smo seveda bili kot vedno, vsako leto, sicer ni iz materije poročila, ampak pač vemo, da je zasedenih le 561 delovnih mest od sistematiziranih 684. Tudi dr. Šoltes je prej omenil, da bi se lahko zaradi tega pojavile kakšne nerodne situacije, kot je bil tisti nedavni pobeg zapornika izpred UKC Ljubljana, kjer je seveda ta element grožnje za tisto okolico, ker pobegi zaporniki so namreč vsaj potencialno nevarni. Tako da upam, da boste zdaj, spoštovani deležniki iz pravosodnega miljeja, nekako na ta prazna delovna mesta dobili pravosodne policiste. Jaz vem, dr. Šoltes je izpostavljal, problem je seveda tudi v v kolaču finančnih sredstev, ki so za to namenjena, pa vendarle moramo poskrbeti za to, da bomo imeli finančno stimulativno okolje, da se bodo sploh odločali za za ta poklic. Upam, da se bo ta zadeva našla tudi v fokusu Varuha za leto 2023 potem v naslednjem poročilu. Tudi o zakonski problematiki je prej mimobežno mag. Jelen Kosi malo spregovorila. Zdaj slovenski zaporniški sistem poka po šivih, da tako rečem v pogovornem jeziku, prenatrpanost slovenskih zaporov je res pereča. Trenutno imamo v zaporih in prevzgojnih domovih cirka zaprtih oseb, kar je 110,1-odstotna zasedenost vseh prostorskih zmogljivosti, in tukaj se hočeš nočeš dogajajo kršitve človekovih pravic, ki so že skoraj sistemske sistemske narave. Upam, da bo ta zapor v Dobrunjah junija 2025 zgrajen, da bo potem tudi odpadlo nekaj težav na tem področju. Sem pa opazil, in tu posebna zahvala gospodu Svetini, pri delu državnih tožilcev. Vsi vemo, da so tožilci dolžni zakonito, vestno opravljati državnotožilsko funkcijo. Mi smo že imeli v Mariboru, od koder prihajam kot poslanec, tožilca, ki je bil zaradi krive izpovedbe pravnomočno obsojen, celo na šest mesecev. Tako da ta fokus gospoda Svetine oziroma njegove ekipe na delo tožilstva je pomemben. Tukaj priporočilo številka 59 govori o tem, da Varuh priporoča, da se državni tožilci v svojih izvajanjih med samimi pogajanji in na sodišču vzdržijo izjav oziroma ravnanj, jim jih veljavni predpisi ne omogočajo in ki bi lahko pri strankah vzbudila nerealna pričakovanja. Šlo je za en žalosten primer. Jaz sem posebej tankočuten, ko gre za tovrstne zadeve. Skratka obsojenka je pač Varuhu sporočila, da je v kontekstu priznanja krivde za eno kazensko zadevo tožilka povedala, da bo lahko v času zaporne kazni dve nočitvi na teden preživela s svojima zelo malima otrokoma, ki sta bila stara takrat pol leta in dve leti. leti. Tožilka je tudi omenila, da obstaja zakonska podlaga za to, da bodo lahko otroci pri njej nočevali vsaj dve nočitvi, kar seveda ni držalo, ker tiste ženske, ki so noseče ali pa v zaporu rodijo, so do tega, da rečem v navednicah, »upravičene«. Tako da

imeti pri sebi, je bila v veliki stiski. In je seveda nedopustno, da funkcionarji, se pravi tožilci, delujejo izven zakonskih podlag ali pa da celo delujejo nezakonito, tudi da se na nek način izsili priznanje ali pa da se zavaja, bom rekel, da se pridobi priznanje krivde, to je res nedopustno. Tako da hvala, spoštovani varuh, da ste to vključili v svoje poročilo za leto 2022. Vsem drugim tožilcem pa glede na ekscese, ki se tudi sicer dogajajo, pa niso na pragu kaznivih dejanj, pa vendarle zaradi videza opravljanja korektne funkcije, da si tudi mogoče te zadeve sami v poročilu pogledajo, da bo prihajalo do čim manj takšnih zadev. Hvala lepa.

Vprašala bom nekaj zelo aktualnega, kar vi tudi v svojem poročilu navajate, in to je seveda romska problematika. Namreč, včeraj je tekla beseda v Državnem zboru o zavrnitvi paketa zakonov 11 županov s področja jugovzhodne Slovenije, ki so vložili zakone, tudi opogumljeni z vašimi prejšnjimi poročili, kjer ste, tako kot lani, ugotavljali ne samo, da tam določen del prebivalcev, ki jim rečemo romske skupnosti, živi v težkih bivanjskih razmerah, te se skozi leta popravljajo, vi ste ugotovili tudi tisto, kar najbolj boli da njihovi otroci ne hodijo v šole. Zaradi tega ker ne hodijo v šole, se tudi ne zaposlujejo. In s tem se spirala revščine, ki jo spremlja mnogokrat tudi kriminal, samo nadaljuje. Koalicija je žal zavrnila te predloge, ki jih je podpisalo 31 tisoč ljudi. Koalicija je istočasno obljubila, da bo pripravila svoje predloge zakonov, ki bodo reševali to problematiko. In upam, res upam, da drugo leto obsorej, kdor bo živ in zdrav in bo sedel v Državnem zboru, ne bo poslušal, kar smo poslušali do sedaj – da Vlada ni prisluhnila vašim priporočilom in da ni naredila nič za izboljšanje teh razmer. Ker zdaj se je zavezala pred slovensko javnostjo, prvič, da bo poslušala vaša priporočila, da vas resno jemlje. Namreč, vi ste bili za razliko od marsikoga od poslancev mnogokrat v naselju, kjer živijo Romi. Da bo torej držala obljubo in da drugo leto namesto graje v vašem poročilu najdemo pohvalo, da se je nekaj konkretnega naredilo tudi za vse prebivalce jugovzhodne Slovenije. Hvala lepa. Hvala lepa. Kot zadnja ima besedo kolegica Eva Irgl. Izvolite. EVA IRGL (PS SDS): Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovani varuh človekovih pravic! Obravnavamo torej Osemindvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic, in sicer za leto 2022. Že uvodoma sem povedala, kje jaz osebno vidim izzive na področju varovanja in spoštovanja človekovih pravic. Seveda sem se dotaknila dotaknila tudi ključnih kršitev človekovih pravic, ki jih omenja Varuh v svojem poročilu. In tukaj se strinjam, govorimo o zdravstvenem sistemu, o tem, da še zdaj ni zdravstvene reforme, da smo, hvala bogu, vsaj dobili zdravstvenega ministra, da se čakalne dobe še podaljšujejo, da imamo velike težave s specifičnim kadrom in tako naprej. Skratka, to so vse izzivi, ki nas vse skupaj v prihodnje čakajo, da jih rešimo, predvsem pa, da slišimo ljudi, ki nam povedo, da če tako dolgo čakajo v čakalni vrsti pri zdravniku, potem je to dejansko problem, ker se vmes lahko marsikaj zgodi. Vedno ko govorimo o vprašanju človekovih pravic, je potrebno imeti pred seboj širšo sliko, se pravi »bigger picture«, kajti le tako lahko na nek način dovolj realno pa tudi v skladu z zakonodajo in tudi pravično ocenimo stanje. Se pravi, na človekove pravice ne smemo gledati skozi prizmo ideološkosti, ampak skozi prizmo prizmo tega, kaj je pravično, predvsem pa skozi prizmo tega, kar nam veleva zakonodaja. S tem lahko tudi bolj natančno detektiramo težave, in ko jih detektiramo, jih lahko potem tudi počasi odpravljamo. Nekatere bi si želela, da bi odpravili bistveno prej, za nekatere pa moram žal reči, kar opozarja tudi Varuh, še vedno ni dovolj posluha, pa bi morali nekako te stvari že zdavnaj realizirati. Že prej sem omenila najbolj ranljive skupine, med katere sodijo invalidi, ki še vedno nimajo urejenega javnega dostopa do najbolj vitalnih ustanov za njih, če tako rečem, centrov za socialno delo, recimo. Varuh vsako leto doda k svojemu poročilu kar nekaj priporočil, veliko se jih ponavlja in tukaj jaz vidim bistvo problema. Mi bomo morali začeti sproti reševati stvari, ne pa, da se toliko časa čaka na realizacijo. Največ težav imamo žal z ministrstvom za delo, ampak to ne samo v tem mandatu, tudi v prejšnjem je bilo podobno. Imamo težave pri Ministrstvu za zdravje. Skratka, tukaj so res zaostanki in mislim, da bomo morali to pohitriti. Ampak ko govorimo o vprašanju človekovih pravic, je seveda, že prej sem rekla, potrebno to širše pogledati. Ne samo Slovenija, celoten svet je na neki preizkušnji. Prej smo imeli epidemijo covida-19, ki je globoko zaznamoval slovensko družbo, Evropo, svet, potem se je začela vojna v Ukrajini, zdaj še vojna v Izraelu, to, kar se dogaja v Gazi, skratka, to so vse stvari, ki dajejo še dodatno na preizkušnjo vprašanje človekovih pravic. imamo energetsko krizo. Zdaj se začnejo ti mrzli meseci, ko ljudje seveda potrebujejo ogrevanje. Jaz sem že pred leti opozarjala na tako imenovano energetsko revščino, ampak danes je pa to res res še bistveno večji problem. Tukaj mora država narediti vse, da omili posledice tega. Imamo višjo rast cen osnovnih življenjskih potrebščin, kar seveda zelo vpliva na dodatno poglabljanje revščine, na hude stiske ljudi. Ti ljudje so seveda soočeni s strahom, zaradi tega ker pač ne vedo, kako bodo do konca izpeljali mesec. Tukaj pa so še katastrofalne poplave, ki so dosegle skoraj polovico države. Ta ujma je nekaterim odnesla prav vse, ne samo materialno, ampak tudi tisto v spominih. In to so okoliščine, v katerih so človekove pravice še bolj na preizkušnji, ki smo jih pa sicer res dolžni varovati, bdeti nad njimi, na njihove kršitve pa tudi dosledno opozarjati. Že prej sem omenila, da so zelo na preizkušnji starejši in njihov položaj. Še enkrat, v domovih za starejše občane so oskrbnine zrasle tudi do 30 %. To bo potrebno nekako začeti reševati, še vedno čakamo na realizacijo stvari, ki se odvijajo znotraj dolgotrajne oskrbe. Vemo, da ima 85 tisoč upokojencev dohodke, nižje od praga tveganja revščine. To so vse podatki, ki jih ne govorim zato, ker bi želela s prstom kazati na kogarkoli, ampak da se vsi skupaj zavemo, da je to realnost in da je treba vanjo zagristi. Zraven še vedno čakamo na novelo ZPIZ glede vdovskih pokojnin, vemo pa tudi, da so ravno ženske nad 65 let najbolj na preizkušnji, kar zadeva revščino. Pri zdravstvenem varstvu bi želela omeniti še naslednje, pa mislim, da prej nisem na takšen način v uvodu, in sicer da je velik problem v družbi, v slovenski družbi, pa se premalo govori o tem, kondicija duševnega zdravja družbe. Jaz sem se pred kratkim udeležila ene okrogle mize, kjer se je razpravljalo o duševnem zdravju predvsem mladih, ki so še posebej podvrženi po po podatkih NIJZ zlasti anksioznosti in depresiji, in to, bom rekla, eksponentno narašča. Skratka, bila sem na tej okrogli mizi, kjer so spregovorili o duševnem zdravju pri športnikih. Izjemno velik problem. Soočajo se z različnimi težavami, tam so strokovnjaki to pojasnili, tudi prek prehrane in tako naprej, kaj se z njimi dogaja. Skratka, če pogledamo našo družbo kot celoto glede duševnega zdravja, je na preizkušnji in nekateri potrebujejo hitro in nujno pomoč. Vemo pa, da primanjkuje kliničnih psihologov, primanjkuje pedopsihiatrov, primanjkuje psihiatrov in tukaj seveda pridejo na pomoč tudi psihoterapevti, ki so lahko v pomoč in podporo kliničnim psihologom in psihiatrom. Prav zaradi tega je potrebno končno v Državni zbor pripeljati tudi zakon o psihoterapiji, mislim, da se ga že 20 let ureja, pa se ga ne uredi, podobno kot je bilo pri dolgotrajni oskrbi. Zato je nujno potrebno urediti področje psihoterapije, kajti ljudje res potrebujejo pomoč, in to hitro. Jaz sem bila pred kratkim kot predsednica komisije v Črni, kjer sem se srečala tudi z županjo, malo smo pogledali situacijo in seveda je bilo moje vprašanje tudi to, ali ljudje potrebujejo psihosocialno pomoč, glede na situacijo, v kateri so se znašli. In je bilo rečeno, da ja. Mi moramo vedeti, da če ljudi na tem področju primanjkuje, potem imamo v zvezi s tem tudi problem. Tako da upam, da se bo kmalu o tem govorilo tudi v Državnem zboru in da bomo rešili problem psihoterapevtov oziroma zakona o psihoterapiji.

več realizacije tudi na področju pokojninske reforme pa na področju plačnega sistema v javnem sektorju, da bodo torej stvari prišle pred Državni zbor. Sicer pa je ključni izziv v Sloveniji po mojem zagotovo najprej obnova po poplavah, ker če se ne obnavlja, se tudi krši človekove pravice. Seveda moramo imeti neko realno oceno škode, način sanacije in razvoja, poskrbeti je treba, da ne bodo ljudem kršene človekove pravice v primeru njihovega osebnega dostojanstva zaradi visokih cen stroškov ogrevanja in pridobivanja energije. Potem je tukaj vprašanje dolgotrajne oskrbe in skrbi za starejše. Že prej sem omenila pomanjkanje kadra in nastanitev oziroma kapacitet. Seveda pa so tukaj še drugi izzivi, na katere je potrebno pogledati z več zornih kotov, kajti vedno, kot že rečeno, ko govorimo o človekovih pravicah, ne moremo samo ozko gledati na stvari, ampak jih zaobjeti večplastno. Seveda bom še naprej spremljala, kaj se bo na tem področju dogajalo, če ne prej, bomo pa naslednje leto zopet obravnavali varuhovo poročilo, upam pa, da se bodo nekatere stvari, na katere že dolgo opozarjamo, ali pa tiste, za katere menimo, da so res nujne, da se uredijo, res res uredile in da bomo vsi skupaj slišani, vsi tisti, ki na to opozarjamo. Najlepša hvala. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del razprave, v katerem dobita besedo še predstavnik Vlade in varuh človekovih pravic. Najprej ima besedo predstavnik Vlade državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje kolega Igor Šoltes. Izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča, za besedo. Smo se kar nekajkrat danes že oglasili glede vsebine razprav. Že uvodoma sem povedal, da kot koordinator, kot Ministrstvo za pravosodje smo seveda v odzivu poskušali skoordinirati vsa pristojna ministrstva in organe glede priporočil Varuha človekovih pravic, pri čemer sem posebej izpostavil, da Ministrstvo za pravosodje v tej koordinativni vlogi ni nadzorno telo v odnosu do drugega ministrstva, ampak smo želeli pridobiti vsa relevantna pojasnila glede odziva na varuhova priporočila od vseh deležnikov. In še enkrat poudarjam, da je Varuh opravil veliko delo tako kot vsako leto s svojim poročilom, da je odraz stanja tudi tega, kar se dogaja na terenu. Mislim, da je zelo potrebno, da je Varuh, kot sem že uvodoma rekel, čim bolj prisoten tudi na terenu, takrat ko je to potrebno, v primernem času, in da je seveda na voljo ljudem, takrat ko ocenijo, da potrebujejo zaščito, ko so prizadete njihove človekove pravice. Naloga Vlade in pristojnih organov pa je, da odgovori tudi s sistemskimi ukrepi in tam, kjer lahko, v okviru obstoječih pravnih pravil. Mogoče bi se za konec, ker je razprava že kar dolga, dotaknil samo dveh tem, ki se sicer bolj tičeta pravosodja. In sicer, že nekaj časa spremljamo in tudi danes je bilo omenjeno področje brezplačne pravne pomoči, na kar seveda opozarja tudi Varuh. Treba je pa reči, da je brezplačna brezplačna pravna pomoč namenjena predvsem tistim posameznikom, ki so v socialno šibkejšem položaju, ki glede na svoj socialni položaj ne premorejo zadostnih sredstev, zato jim država omogoča to brezplačno pravno pomoč. Ni pa to edina pomoč, ki jo lahko posamezniki dobijo v teh procesih, lahko jo dobijo tudi v drugih oblikah, prek drugih organizacij, v obliki različnih nasvetov. Tako da mislim, da je ta sistem v Sloveniji kar dobro urejen, tudi različni organizatorji oziroma deležniki v nevladnem sektorju, je pa seveda Varuh tudi tisti, na katerega se obračajo posamezniki, ki tudi lahko da neke vrste, pravno pomoč v smislu usmeritev, kateri so pristojni organi, kako ravnati. Po naši oceni je sedanja situacija oziroma situacija tega področja relativno dobro urejena, kot veste, pa je seveda vedno možnost in prostor še za same izboljšave. Zelo me veseli, da je bila že danes večkrat s strani različnih govorcev omenjena tudi problematika pravosodnih policistov. Jaz bi tukaj samo zaključek povedal, da moramo poskrbeti za ustrezno finančno stimulativno okolje, če želimo zagotoviti ustrezno kadrovsko zasedenost tega področja, ki pa je zelo pomembna tudi s stališča varnosti. Glede romske problematike, spoštovana poslanka, oba veva, da to ni stvar od včeraj oziroma od tega trenutka, da je to problematika, s katero se ukvarjajo številne vlade, ne samo pri nas, tudi drugje, tudi v evropskem prostoru, Evropski parlament posebno pozornost namenja temu področju. In jaz sem prepričan, da bo koalicija, tako kot ste navedli, kot je obljubila, pripravila ustrezne zakonske rešitve, ki pa so seveda na koncu odvisne od same implementacije in sredstev, ki

v mnogo delih ustrezne, vendar pa je treba vedno paziti, na kar je slovenska družba in tudi ustava zelo občutljiva, to je pa na problem diskriminacije, tudi na zakonodajnem področju. Prepričan sem, da je duh teh predlogov, ki so jih pripravili župani, mogoče prenesti tudi v predloge zakonodaje, ki jih bo pripravila, če rečem, koalicija, seveda z ustrezno pravno terminologijo, da se izognemo morebitnim očitkom o diskriminaciji in potem možnim ustavnim zapletom pred Ustavnim sodiščem. Je pa to, kot veva, en ongoing proces, ki se seveda ne konča čez noč, ki pa zahteva sodelovanje vseh, tudi romske populacije. Se pa popolnoma strinjam, da je seveda izobrazba tista ključna, ki potem vključitev v življenje, v poklic in v neko normalnejše ali pa v neko sodelovanje tudi z okolico, v kateri bivajo. Tu pa je seveda tudi možnost ustrezne pomoči, ampak ne brez sodelovanja same

Moram reči, da na ministrstvu veliko truda vlagamo v to. Na polno je zaživela tako imenovana Hiša za otroke, ki deluje na podlagi skandinavskega modela Barnahus, ki omogoča otrokom, ki se znajdejo ali kot storilci ali kot žrtve v kazenskih postopkih, da se jim omogoči ustrezno okolje, da se zmanjša ta stres v teh težkih situacijah in da se nudi psihosocialna pomoč, da se omogoči ustrezen forenzični intervju in da se s tem pridobijo vsi relevantni podatki za to, da lahko postopki tečejo naprej. V okviru tega seveda pripravljamo tudi pri spremembah kazenske zakonodaje ustreznejši pravni okvir za naslovitev vprašanj teh ranljivih skupin, kot so otroci. otroci. Mislim, kar se tiče Ministrstva za pravosodje in tudi Ministrstva za pravosodje kot koordinatorja tega poročila, da lahko samo zaključim, da se bo Vlada še naprej trudila v čim večji meri upoštevati

ključni izzivi, s katerimi se spopadamo, da pa smo pri realizaciji posameznih vprašanj pa vendarle omejeni z objektivnimi razlogi, po eni strani če hočete, finančnimi, kadrovskimi, mogoče časovnimi in včasih tudi s koordinativnimi. Ampak mislim, da ravno sodelovanje med Varuhom kot neodvisnim organom, ki je izjemno pomembna inštitucija, in pa odzivom Vlade lahko stvari postavi v pravi kontekst. Je pa res, da pri teh vprašanjih, ki jih naslavlja Varuh, seveda ni rešitev, ki se končajo za vekomaj, ampak je vedno potrebno neprestano delo na področjih. Ker tako kot človekove pravice, se tudi delo na teh področjih, bom rekel, nikoli zares ne konča, ampak je potrebno zagotavljati in se dnevno boriti za te pravice. Hvala.

Rad bi se vam iskreno zahvalil za današnjo debato, za vse predloge in pripombe, ki ste jih dali, so bili tudi slišani. Večina pa je res aktualnih in posega v tisto, kar že počnemo, naj bodo to tako imenovani izgubljeni otroci oziroma ukradeni otroci, potem volišča in podobne zadeve. To so dejansko aktualne stvari, s katerimi se trenutno ukvarjamo. Popoplavna obnova. Vsekakor bi se vam zahvalil še enkrat za vse vaše predloge, za vsa vaša pojasnila. Verjamem, da bomo s sodelavkami in sodelavci, z namestnico in namestniki še naprej delali v interesu državljank in državljanov, prebivalk in prebivalcev Republike Slovenije. Ker nenazadnje so oni tisti glavni fokus in glavni cilj našega dela, in pa to, da opozarjamo na kršitve, ki se pri organih na žalost vedno večkrat ponavljajo, pa ne glede na to, kot ste tudi sami omenjali, katera je oblast, katera vlada je. Danes zjutraj so me recimo vprašali za izjavo o hrupu in o počasnosti delovanja ministrstva za okolje in prostor in kdo je odgovoren. Od 2007 naprej vsi. Od takrat se ne spoštuje zakonodaje, od takrat se dela mimo interesa javnosti. To se pravi, ne moremo se izključno na lansko leto osredotočiti, ampak na vsa leta. In največ problemov, ki so, je žal tistih, ki imajo že zelo dolgo brado. Jaz se vam še enkrat zahvaljujem za sodelovanje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 Ugotavljam, da je interes. Če želita razpravljati tudi varuh človekovih pravic gospod Peter Svetina ter predstavnik Vlade, prosim, da se prav tako prijavita s pritiskom tipke za vklop mikrofona. V tem primeru dobita besedo kot zadnja, in sicer najprej predstavnik Vlade in nato varuh človekovih pravic. Prosim za prijavo. Prijavljenih so štirje, vsak razpravljavec ima na voljo pet minut časa. Najprej dobi besedo kolegica Tamara Vonta. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Spoštovani varuh, dovolite mi, da se osredotočim predvsem na eno stvar, za katero si domišljam, da o njej nekaj vem, in to je tako imenovana romska problematika. Sem pač ena od tistih poslank, danes je bilo že večkrat slišati, kako odločamo o zakonih ljudje, ki nimamo pojma in ki še nikoli nismo bili v romskem naselju in še nikoli nismo Roma videli, in podobne neumnosti. jaz 20 let zahajam v romska naselja, 20 let se ukvarjam s tem in 20 let govorim ene in iste stvari in 20 let, ali koliko že, prebiram tudi vsa priporočila, ki jih da Varuh. In ta priporočila so skoraj vedno enaka. Naslednja zgodba, ta je pa zdaj bolj politična, zato se opravičujem, ampak to, o čemer se mi pogovarjamo tudi tu zadnjih nekaj tednov, o predlogih županov, ki so jih dali in ki naj bi rešili vso tako imenovano romsko problematiko – jaz težko to poslušam, ker tukaj gre pa resnično za popolno zavajanje. Noben zakon ne bo rešil našega sobivanja, ga ni zakona na svetu, ki bi to rešil. In nobeni popravki. Gre izključno za politične zakone, ki bi prinesli določene politične odgovore določenim politikom, rešili pa tega problema ne bi. Še enkrat, kaznovanje še nikoli ni prineslo nič dobrega in nobene izboljšave. Po drugi strani pa, ker tudi vem, da ste vi, spoštovani varuh, v zvezi s tem dali eno izjavo, da seveda ta pozitivna diskriminacija pa vendarle ne prinaša tudi pravic, da da rečem, do tega, da Romi delajo določene stvari, ki niso v skladu z zakonom. Torej, za kazniva dejanja ni opravičil in jaz se s tem zelo strinjam. Za tiste, ki naredijo kaznivo dejanje, mislim, da imamo v tej državi jasno določen potek, kako in kaj se z njimi zgodi. Da pa na račun tega eno celotno skupino ljudi označimo za kriminalce, samo zato ker so Romi, in to se dogaja tukaj ves čas, še več, kriminalci so potem že tisti, ki si upajo v tej državi pod vprašaj postaviti kakšen predlog zakona županov iz jugovzhodne Slovenije – smo kriminalci, smo krivi za pretepe v trgovinah in podobno. Oprostite, mi se podajamo na zelo nevarno pot. Na zelo nevarno in zelo spolzko pot. In ta pot ne bo pripeljala do nikakršne rešitve. To lahko zagotavljam, kolikor stojim tukaj, in meni ni nerodno tega povedati in jaz nimam nobenih težav, čeprav prihajam iz tega okolja, čeprav sem tudi jaz vedno tarča teh, da rečem, obtožb, kako smo mi krivi, da so Romi taki, zato ker jih – kaj? Kaj naj jih, povejte. Mi živimo skupaj in bomo živeli skupaj. Mi moramo najti poti na obeh straneh. Ne more samo ena stran biti kriva za vse. Pa vem, da se da, zato ker sem bila vsak dan v naselju, zato ker poznam ljudi in vem, da se da, je pa zelo težko in nikoli ni bilo politične volje, da se to celostno uredi in se celostno pristopi k temu. To je pa dejstvo. Samo potem ko je kaj narobe, vsi lahko vpijemo in zganjamo preplah. Še enkrat bom ponovila, kar sem na odboru povedala: ko so volitve, ta isti župani uporabljajo popolnoma druge metode za pridobivanje glasov teh Romov, ki bi se jih sicer najraje znebili, z nagradami in tako naprej, to je dejstvo. To je dejstvo, to smo videli na lastne oči. Zdaj mi boste rekli, zakaj tega nismo prijavili. Ja povejte mi, kako naj to dokažemo. Ampak tako se dogaja. Romi so tu v dobrem in v slabem, torej so po eni po eni strani volivci in jih ne moremo na drugi strani pa smatrati, kot da je vse narobe z njimi. In še enkrat, ti zakoni ne rešujejo ničesar in so zavajanje. Res so zavajanje. To, kar je govorila poslanka Vida Čadonič Špelič, ki to nonstop govori, je čisto zavajanje

Hvala. Spoštovani varuh, predstavniki Vlade, poslanke in poslanci! Najprej bi izpostavila pozitivno izkušnjo sodelovanja z Varuhom v preteklem letu. To sem že povedala na odboru pa mislim, da je dobro, da ponovimo. Ker si v naši poslanski skupini – kakor smo govorili na volitvah, to počnemo – prizadevamo, da se spoštujejo mnenja neodvisnih institucij, smo si tudi lansko poročilo zelo natančno prebrali. Ko smo identificirali en predlog, ki bi ga lahko tudi s poslanskim zakonom rešili, smo bili v komunikaciji z Varuhom, dobili smo korekten odgovor, napisali smo novelo in veseljem lahko danes rečem, da je novela sprejeta, da je diskriminacija na podlagi državljanstva za žrtve kaznivih dejanj v Sloveniji odpravljena. Upam, da bomo lahko imeli vse več takšnih primerov in bomo postopoma tako z vladne strani kot s strani zakonodajnega telesa odpravljali kršitve človekovih pravic. Danes mislim, da je Varuh človekovih pravic dobro predstavil priporočila v različnih segmentih. Eno, ki se mi je zdelo zelo dobro in mislim, da se bom tudi sama zavzemala zanj v prihodnosti, je tisti predlog o koordinaciji za implementacijo ustavnih odločb po zgledu te, ki jo imamo za implementacijo odločb sodišča za človekove pravice v Strasbourgu. Sama ne vem veliko o tem, vem pa, da si želim, da se odločbe implementirajo, ker se bo s tem krepilo tudi zaupanje v našo pravno državo, tako da mislim, da je ta predlog vreden obravnave in si ga bom prihodnosti še bolj pogledala. Veliko je bilo rečenega o duševnem zdravju. Psihoterapija je področje, ki ga moramo urediti, in si posebej v Poslanski skupini Svoboda prizadevamo, da se bo predlog tega zakona znašel v javni obravnavi karseda hitro. Ker mislimo, da je najbolj v interesu ljudi, da se nekaj uredi, tudi če ta ureditev ne bo perfektna, ampak da se nekaj uredi, zato da bo bo v zdravstvu in na trgu to področje bolj varno za uporabnike. Bi pa izpostavila na področju duševnega zdravja področje psihologije, ki pa se je izboljšalo v zadnjih letih, in tudi od prevzema mandata, kar kmalu po prevzemu svojih funkcij smo sprejeli interventni zakon o zdravstvu in tam smo dali podlago za razpis dodatnih 70 specializacij klinične psihologije. Po podatkih, o katerih so pa tudi zdaj poročali v medijih, se bo leta 2025 število specialistov klinične psihologije v primerjavi z razmerami pred dvema desetletjema kar podvojilo, v nadaljnjih letih pa celo potrojilo. Torej, številke gredo v pravo smer, s tem sem zadovoljna in mislim in upam, da bomo delali korake v to smer, da bomo najprej kot skupnost tam drug za drugega in potem imeli tudi na višjih ravneh zdravstvene obravnave ali psihoterapevtske obravnave, neko oporo za ljudi. Zaključila bi z mislijo, da ne bomo samo danes razmišljali o teh priporočilih in jih brali, ampak bo ta povzetek, ki so ga pripravili pri Varuhu, v naših pisarnah, vsaj zase lahko rečem, da bo velikokrat na moji mizi. Tako da danes ni prvič in zadnjič letos, ko bomo o tem govorili, in ne bomo naslednjič govorili o tem čez eno leto, ko boste spet predstavljali poročilo, ampak upam, da bodo

Hvala lepa za besedo. Spoštovani gospod varuh človekovih pravic! Dovolite mi tudi, da se sama obrnem na temo, na katero smo se že na odboru srečali, ne srečali, ne morem mimo dejstva, da ste danes omenili nasprotovanje oziroma zaviranje divaške deinstitucionalizacije, čemur ostro javno in kot poslanka nasprotujem. Želim sporočiti javnosti, da sem verjetno ena izmed prvih, ki smo z lastnimi dejanji začeli z deinstitucionalizacijo na Krasu. Gospod varuh, dnevno 250 kilometrov na dan na svoje stroške, ker ni bilo primerne institucije za mojega lastnega sina, ki ima danes 33 let. In verjetno kot bivši direktor varstveno-delovnega centra veste, da takrat, v tistih časih ni bilo druge primerne institucije kot zavodska obravnava in se je o deinstitucionalizaciji šele začenjalo govoriti. Zaprta institucija ne glede na to, ali je oblika invalidnosti prirojena ali pridobljena. Verjetno ste tudi sami seznanjeni, da še danes ne glede na kategorijo invalidnosti, prirojene, pridobljene duševne ali telesne motnje, uporabniku po 26. letu, če ni delovno aktiven, ostaja samo ena izbira. Sedaj pa dejstva glede divaške deinstitucionalizacije. Dejstvo je, da se je tega pilotnega projekta lotila že prejšnja vlada, kar je logično, in da mora biti ta projekt tudi zaključen zaradi črpanja sredstev, prav v tem mesecu, mislim da, dejstvo je, da je razumeti tako ministrstvo kot vpletene v projekt Dom na Krasu, Dutovlje, vendar ne samo na račun črpanja evropskih sredstev. Dejstvo je, da se v 30 letih ni smiselno urejala nova kategorizacija invalidov. Skandinavske države poznajo najmanj sedem kategorij, ker imajo temu primerno naravnano zakonodajo, kjer zakonodaja usmerja institucije in programe. Dejstvo je, da se v 30 letih stroka ni dotaknila ocene tveganosti glede razporejanja in bivanja različnih vrst motenj. Dejstvo je, da sta se zavod Črna na Koroškem in zavod Hrastovec te deinstitucionalizacije lotila čisto na drugačen način kot Dom na Krasu, Dutovlje, kjer se je upoštevalo zgolj ekonomske parametre smotrnosti investiranja in preseljevanja teh uporabnikov. Pri teh dveh zavodih, Dom na Krasu in Hrastovec, so se upoštevale evropske smernice predvsem stroke, da se uporabnike preseli v manjše enote razpršeno in čim bližje svojim krajem. Mogoče še za konec: to je pilotni projekt in tovrstni projekti, če je politična volja, naj bi bili usmerjeni k spremembam oziroma dopolnitvam obstoječe zakonodaje ali celo k novi zakonodaji. Ja, še vedno zagovarjam, da bi za te statuse institucij morali težiti k novi zakonodaji, ker je, kot prej povedano, potrebna prevetritev kategorizacije motenj, upoštevana bi morala biti ocena tveganja, kjer se namešča uporabnike, predvsem in zato da se najprej poskrbi za uporabnike in primerno plačane kadre. In mogoče še za konec. 5. 10. se je zgodil umor v Logatcu. Vnuk je zabodel svojega dedka. Upam, da je vsa javnost videla – mislim, da je pisalo tudi nekje v v medijih – da je ta fant bil že zdravljen oziroma že obsojen dvojnega umora in da je ta fant že bil v instituciji, od koder je bil izpuščen, in da je obljubljal, da bo jemal zdravila, da se bo zdravil, vendar se ni. In kaj se je zgodilo? Umor. Hvala lepa.

dobimo določena priporočila, ki se ponavljajo, žal. Res je verjetno utopično pričakovati, da bomo imeli leto, ko bo vse brez problema in ne bi bilo nobenega priporočila, pa vendar, nekaj realiziranih, nekaj delno, nekaj ne, to je že dejstvo. Jaz se bom dotaknil nekaj vsebinskih. Že na odboru sem govoril o tem, da zelo težko razumem, da pri recimo novogradnjah, ko imamo dostopnost za ljudi z ovirami, od leta 1984 imamo Zakon o graditvi objektov, pa še kar delamo objekte, ki niso dostopni. Tu v bližini imamo Cankarjev dom, imamo Trg republike, imamo javno garažno hišo, ki nima dvigala za invalide, v bližini parlamenta. Mislim, da moramo mi tudi zavezati tiste. Imamo pa sicer recimo polnilnice za elektrovozila, kar je super, mislim pa, da moramo poskrbeti, da se osnovna infrastruktura gradi primerno. dolgotrajna rejništva so bila prej omenjena s strani kolega iz opozicije, pa nič zlonamernega, samo želim pojasniti, da imamo v Sloveniji na določenih področjih normativno zelo visoke standarde, morda tudi kakšno stvar v zakonodaji neposrečeno urejeno, kjer je nekaj teorija, nekaj pa praksa. Rejništvo v Sloveniji je žal dolgotrajen ukrep, zato ker se razmere v bioloških družinah ne uredijo v dobi treh let, kar predpisuje Družinski zakonik, ZIRD. Enostavno se v tako kratkem času te družine ne uredijo, hkrati je pa treba vedeti, da je vračanj v biološko družino nekje 1 To pomeni, da se otrokom, ki morajo zaradi takih ali drugačnih razlogov iti živet v drugo družino, pač to obdobje podaljšuje. Pa ne zato ker bi si to kdo izmišljeval, ampak v njihovo korist, zato ker imajo tam možnost normalno živeti. Deinstitucionalizacija. Kot socialni delavec na to zelo popularno temo gledam tudi, bom rekel, z neko mero zdravega razuma. Popolna deinstitucionalizacija na vseh področjih ne bo možna nikoli. Nekaj so pa zadeve v totalnih institucijah, ki smo jih nekoč imeli, tudi v naši občini, Zavod Hrastovec - Trate recimo, ki je sedaj enota, ki ne deluje že nekaj časa, pa se še vedno ukvarjamo s tem, da pač izvajamo deinstitucionalizacijo. Ponekod okej, okej, dobro urejeno, smiselno načrtovano, drugod pa tako, kot je rekla kolegica, gre bolj za decentralizacijo. Ker če ti iz ene velike stavbe preseliš ljudi v pet stavb na isto mesto nekam na obrobje mesta, to ni ravno neka deinstitucionalizacija, je bolj decentralizacija. Pri nasilju bi poudaril, da mi zdaj govorimo o šolskih torbah. Ja, moramo se vprašati, kakšna družba smo, ali mi gremo v to, da bomo imeli varnostnike v šoli, da bomo imeli detektorje kovin in podobne preglede, kjer bodo otroci šli vsakodnevno skozi to. Kakšno sporočilo dajemo otrokom? Kakšno sporočilo dajemo javnosti? Družba se mora zamisliti, od kod toliko nasilja. Odrasli, javni prostor, mediji, tudi v Državnem zboru, velikokrat, smo priča spodbujanju nestrpnosti, sovraštva, nasilja.

na terenu rešiti. Izpostavljeno je bilo področje Romov. Vsi si želimo to področje bolje urediti, pa vendar je potrebno osnovne življenjske okoliščine rešiti, tudi infrastrukturne in druge zadeve, ki botrujejo temu, da se nekdo, četudi ga bomo na silo zvlekli ali pa prisilili, da pride v šolo, tam ne bo počutil sprejetega, ne bo funkcioniral. Te Te stvari so zelo široke, kompleksne in jih je treba nasloviti. Tako da jaz se zahvaljujem za to poročilo in dajte nas spodbujati še naprej, da res prinesemo tudi take zakonodajne rešitve, da bodo v praksi izvedljive in da potem ne bomo imeli velikega razkoraka

Amandmaji k predlogu priporočila niso bili vloženi. O predlogu priporočila bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali danes v okviru glasovanj, pol ure po prekinjenih 13. 14. 15. in 16. točki dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. prekinjeno 13. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru, Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani

Predloge odlokov je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga odloka dajem besedo predstavniku Vlade dr. Matjažu Krajncu, državnemu sekretarju na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Izvolite. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni! Predlogi odlokov spreminjajo in dopolnjujejo odloke Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Fakultete za informacijske študije v Novem mestu in Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto. Spreminja se predlaganje in izbor kandidatov za predstavnike ustanovitelja v upravnem odboru v skladu s priporočili, ki jih je sprejela Vlada z namenom učinkovitejšega upravljanja javnih zavodov. Dopolnjuje se člen odlokov, ki ureja postopek imenovanja predstavnikov ustanovitelja v upravnih odborih. Le-ti se morajo po novem izbrati na podlagi javnega poziva, ki ga objavi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo. Določa se tudi izjema, da če se na javni poziv ne prijavi dovolj kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva, in je treba zagotoviti nemoteno delovanje upravnega odbora, ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, Vladi predlaga kandidate, ki izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva, brez ponovljenega javnega Ureditev imenovanja ostalih predstavnikov v upravnem odboru se ne spreminja. Nadalje se med naloge upravnih odborov dodaja, da upravni odbor določa cenike za prodajo blaga in storitev na trgu ter sprejme akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu. S to dopolnitvijo odlokov se sledi odločbam Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije. S predlogi odloka se dodaja tudi omejitev, da univerza oziroma samostojni visokošolski zavod lahko prodajo blaga in storitev na trgu izvaja le, če bo z njo zagotovila najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov. Tudi s to dopolnitvijo odlokov se sledi določbam Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije. S Predlogom odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani se usklajuje naslov sedeža Akademije za glasbo z dejanskim stanjem. S prehodno določbo pa je določeno, da morajo visokošolski zavodi uskladiti svoj statut v treh mesecih po uveljavitvi odloka. Hvala lepa. Hvala. Predloge odlokov je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za izobraževanje, znanost in mladino. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici dr. Mirjam Bon Klanjšček. Izvoli. Hvala lepa. Vsi lepo pozdravljeni! Spoštovani, Odbor za izobraževanje, znanost in mladino je na 9. seji obravnaval Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru, Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani in Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu. Zaradi vsebinsko enakih predlogov sprememb in dopolnitev odlokov je odbor združil obravnavo vseh štirih navedenih odlokov. Gradivo, ki je bilo posredovano odboru, je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora, in sicer predlogi odlokov, mnenja Zakonodajno-pravne službe in mnenja Komisije Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino. Odboru so bili predloženi tudi predlogi za amandmaje odbora, ki so jih predlagale poslanske skupine koalicije. K vsem štirim predlogom odlokov je bila predlagana vsebinsko enaka dopolnitev. Na seji odbora so sodelovali: državni sekretar na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije, predstavnica Zakonodajno-pravne službe, predstavnica Državnega sveta in predstavnica Fakultete za informacijske študije v Novem mestu. Predstavnik predlagatelja je v dopolnilni obrazložitvi poudaril, da je Državni zbor vsebinsko enake spremembe in dopolnitve, kot so predlagane s predloženimi predlogi odlokov, že potrdil z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem 28. junija letos. Zakonodajno-pravna služba v pisnih mnenjih, ki jih je pripravila na podlagi poslovnika, ni podala pripomb, njena predstavnica pa je na seji v zvezi s predlogi za amandmaje odbora opozorila na načelo enakosti pred zakonom in načelo zakonitosti, ki zahtevata, da je treba za vse subjekte, ki so v enakem položaju, torej za vse javne univerze in vse visoke šole, vsebino urejati na enak način in v razmeroma enakem časovnem obdobju, to pa pomeni, da mora biti enaka ureditev sprejeta oziroma spremenjena za vse javne univerze in visoke šole v Republiki Sloveniji, torej tudi za Univerzo na Primorskem. Odbor je prejel mnenje Komisije Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino, ki vse štiri predloge odlokov podpira. V predstavitvi mnenja na seji odbora je predstavnica Državnega sveta izpostavila, da se zdi z vidika avtonomije visokošolskih zavodov neustrezno, da je med predlagatelji kandidata za predstavnika delodajalcev v upravnem odboru tudi Vlada, vprašanje, ali bo sprememba postopka izbire kandidatov za predstavnike ustanovitelja v upravni odbor vplivala na spremembo njegove sestave že pred koncem mandata. Predstavnica Fakultete za informacijske študije Novo mesto ni imela pripomb k predlogu odloka, ki se nanaša na Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu. V krajši razpravi je bilo izraženo mnenje, da se s predlaganimi spremembami in dopolnitvami prevelika vloga daje ministrstvu, pristojnemu za visoko šolstvo, ki lahko, če se na javni poziv ne prijavi dovolj kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva, in je treba zagotoviti nemoteno delovanje upravnega odbora, Vladi predlaga kandidate brez ponovljenega javnega poziva. Dodano je bilo tudi vprašanje, ali predlagana ureditev pomeni zmanjševanje demokracije, predvsem v povezavi z načinom objave javnih razpisov, ter mnenje, da morajo imeti tako pomembne institucije, kot so visokošolski javni zavodi, demokratično vodstvo, vsi, ki izpolnjujejo pogoje, pa možnost kandidirati. Predstavnik predlagatelja je v razpravi dodatno pojasnil, da se zaradi opozorila Komisije Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino s predlogom za amandmaje odbora v predlogih odlokov črtajo določbe, da Vlada predlaga kandidata za predstavnika delodajalcev v upravnem odboru zavoda. Vlada kot ustanoviteljica namreč že imenuje svoje predstavnike v članstvo upravnega odbora ter hkrati poda soglasje k predstavniku delodajalcev. Poudaril je še, da vse predlagane spremembe omogočajo, da bodo postopki izbire kandidatov za predstavnike ustanoviteljev v upravnih odborih transparentni. Odbor je ob koncu ločeno glasoval o vloženih predlogih za amandmaje odbora ter jih sprejel. Glasoval je tudi o vseh predlogih odlokov v celoti in jih sprejel. Glede na sprejete predloge za amandmaje odbora so pripravljena besedila dopolnjenih predlogov odlokov, ki so sestavni del poročil odbora. Hvala za vašo pozornost.

Spoštovani predsedujoči, spoštovani državni sekretar, spoštovani ostali! Predlogi odlokov, ki so danes pred nami in jih je v postopek vložila Vlada, vsebujejo dve enaki bistveni spremembi. Spreminja se način imenovanja predstavnikov ustanovitelja v upravni odbor univerze oziroma fakultete, predstavnike ustanovitelja v upravni odbor imenuje Vlada Republike Slovenije, izberejo pa se na podlagi javnega poziva ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo. Če se na navedeni javni poziv ne prijavi dovolj kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva, in je treba zagotoviti nemoteno delovanje upravnega odbora, ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, Vladi predlaga kandidate, ki izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva, brez ponovljenega javnega poziva. Prav tako je določen nov pogoj za prodajo blaga in storitev na trgu. Po novem lahko univerza prodajo blaga in storitev na trgu izvaja le, če bo z njo zagotovila najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov. V povezavi s tem je še določeno, da upravni odbor določa cenike za prodajo blaga in storitev na trgu, ter sprejme akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu. Po vsebini je predlagana ureditev povezana z ureditvijo, ki je že sprejeta za Univerzo na Primorskem v Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem. Z navedenimi spremembami je tako za vse javne univerze in visoke šole predlagana enaka ureditev. Naj še dodam, da je, upoštevajoč dejstvo, da Vlada Republike Slovenije kot ustanoviteljica javnega visokošolskega zavoda že imenuje svoje predstavnike v članstvo upravnega odbora ter hkrati poda svoje soglasje tudi k predstavniku delodajalcev, določba, ki dopušča še samostojno predlaganje kandidata za predstavnika delodajalcev, nepotrebna, zato se je tekom postopka črtala. Po zagotovilih pristojnega ministrstva bo takšna sprememba predlagana tudi za Univerzo na Primorskem, kar bo zagotovilo upoštevanje ustavnega načela enakosti pred zakonom. V Poslanski skupini Svoboda bomo vse štiri predlagane spremembe odlokov podprli. Hvala. Hvala. Stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke bo predstavil gospod Tomaž Lisec. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovani državni sekretar, kolegi, kolegice, vsem skupaj lep pozdrav! Najprej naj v uvodu izrazimo pohvalo strokovnim službam Državnega zbora, da imamo vse štiri predloge odlokov na eni skupni točki, da tako za majhne rešitve ne ponavljamo stališč večkrat. Druga stvar pa je, rekel, ograja uradnikom na resornem ministrstvu oziroma šlamastika, da niso za pet odlokov naenkrat pripravili sprememb, ki so po eni strani dokaj majhne, le ena večja sprememba je morda malo bolj vsebinsko bogata. Tretja stvar, ki je, v Poslanski skupini SDS smo veseli, da gre za večje število odlokov, da ne govorimo le o odlokih o univerzi v Mariboru, Ljubljani in na Primorskem, da imamo tudi odlok o Visoki šoli za upravljanje podeželja Grm Novo mesto in odlok o Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu. Upamo, da je to napoved, da se bo decentralizacija na področju visokega šolstva nadaljevala ne glede na to, katera vlada bo trenutno zasedala resorje ministrstva za visoko šolstvo. Kot je bilo danes že večkrat rečeno, dve ključni spremembi in ena manjša. V Poslanski skupini SDS nimamo problema glede tega novega pogoja za prodajo blaga in storitev na trgu. Zelo smiselno, da se tudi na tem področju posamezne univerze, fakultete oziroma visoke šole spoprijemajo s tem, da lahko najdejo vire tako za input kot tudi za output na področju financ. Smo pa v Poslanski skupini SDS že opozarjali oziroma izrazili svoje nestrinjanje s tem, da, citiram, »če se na navedeni javni razpis ne prijavi dovolj kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva, in in je treba zagotoviti nemoteno delovanje upravnega odbora, ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, Vladi predlaga kandidate, ki izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva, brez ponovljenega javnega poziva«. V Poslanski skupini SDS nas je strah, da je to nastalo na predlog posameznih politikov, ki so prvič prišli na oblast in s tega vidika oblasti dajejo dajejo takšne dikcije v predloge odlokov. Tukaj samo medklic, vsaki taki stranki do sedaj, ki je prvič prišla v parlament in misli, da ve vse in da ostali niso vedeli nič, se je to slej kot prej vrnilo kot bumerang. Tako da spoštovani gledalci in gledalke, če se bo pod kakšno drugo vlado ponovilo to, da se bo brez ponovljenega javnega poziva predlagalo kandidate v upravne odbore, ne boste priča medijskim linčem, ampak le izpolnjevanju odlokov, ki jih ni sprejela tista vlada, ampak jih je sprejela trenutna vlada. V Poslanski skupini SDS nas je strah, da pri tej rešitvi ne bo vse čisto, kot bi moralo biti, zato tudi ne bomo podprli odloka, ampak se bomo pri vseh štirih odlokih vzdržali. Najlepša hvala. Hvala. Stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati bo predstavila gospa Iva Dimic. Izvoli. Hvala za besedo, spoštovani predsedujoči. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! V Sloveniji imamo tri javne univerze, dve zasebni in dve mednarodni, ki zagotavljajo kakovost, odličnost, raznovrstnost ter široko dostopnost do študijskih programov. Kakovost vsem omogoča mednarodno primerljivo in priznano univerzitetno oziroma visokošolsko izobrazbo, s tem pa večje zaposlitvene možnosti ter mobilnost v evropskem prostoru in svetu. Visokošolsko izobraževanje daje študentom možnosti za osebni razvoj, kariero in aktivno državljanstvo ter širši skupnosti možnosti za osebnostni, socialni, umetniški, kulturni in ekonomski razvoj. V Novi Sloveniji visoko šolstvo in z njim povezano znanstveno raziskovanje postavljamo v samo središče razvojnih ambicij Republike Slovenije. Naš cilj je kakovosten in raznolik visokošolski prostor, ki se bo odzval na potrebe in pričakovanja družbe ter bo ustvarjal visoko število raznoliko izobraženih, motiviranih in inovativnih strokovnjakov z visokimi etičnimi standardi. Po zadnjih podatkih Statističnega urada je kar 45,7 % mladih vključenih v višješolsko in visokošolsko izobraževanje, delež javnih izdatkov za formalno izobraževanje pa je 5,7 BDP. Vsi štirje današnji odloki, ki jih obravnavamo, torej odlok za Visoko šolo za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, Univerzo v Mariboru, Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu, prinašajo pomembno spremembo, in sicer da predstavnika ustanovitelja v upravni odbor imenuje Vlada na podlagi javnega poziva ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo. Če se na navedeni javni poziv ne prijavi dovolj kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva, in je treba zagotoviti nemoteno delovanje upravnega odbora, ministrstvo Vladi predlaga kandidate, ki izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva, brez ponovljenega javnega poziva. Novi Sloveniji opozarjamo, da je nesprejemljivo, da bi Vlada imenovala predstavnike ustanovitelja v upravni odbor brez ponovljenega javnega poziva. Z današnjo spremembo odlokov si Vlada jemlje to pravico in zmanjšuje demokratičnost. Kako bo omenjena sprememba vplivala na spremembe vodenja in kvalitete univerz, pa bo zagotovo čutiti kmalu ali pa vsaj brati o tem. Poslanci Nove Slovenije omenjenih sprememb ne bomo podprli. Spoštovani predsedujoči, spoštovani državni sekretar, spoštovani kolegi, vseh osem! Današnji predlogi sprememb dveh odlokov o preoblikovanju, Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru, ter dveh odlokov o o ustanovitvi, Fakultete za informacijske študije in Visoke šole Grm v Novem mestu, predstavljajo zgolj manjše tehnične spremembe ustanovnih aktov ter štirih visokošolskih zavodov. Na junijski seji smo na podoben način že spremenili odlok za Univerzo na Primorskem. V skladu z vladnimi smernicami za učinkovitejše upravljanje javnih zavodov se torej v statute štirih visokošolskih zavodov uvajajo spremembe glede na delovanje upravnega odbora. Natančneje se opredeljujejo postopki za nominacije in izbire kandidatov za predstavnike ustanovitelja v upravnih odborih obeh univerz, fakultete in visoke šole. Poleg tega se prilagajajo tudi statuti v skladu s pravilnikom o postopkih za izvrševanje državnega proračuna. Pravilnik namreč določa, da morajo temeljni akti javnih ustanov, ki so posredni prejemniki sredstev iz državnega proračuna ter se ukvarjajo tudi s tržno dejavnostjo, vključevati določbo, ki omogoča javnim zavodom ponujati blago in storitve na trgu le v primeru, ko s prodajo pokrijejo vse stroške, povezane s tržno dejavnostjo javnih ustanov. Hkrati pa navedeni pravilnik zavezuje vse javne ustanove, ki opravljajo tržno dejavnost, da pripravijo cenik za blago ali storitve, ki jih tudi same ponujajo. Socialni demokrati bomo predlagane spremembe vseh štirih odlokov podprli, ker prinašajo spremembe odlokov visokošolskih zavodov, ki so potrebne zaradi njihove uskladitve priporočili Vlade o učinkovitejšem upravljanju javnih zavodov in vladnim pravilnikom o izvrševanju državnega proračuna. Hvala. Hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Ugotavljam, da k nobenemu od dopolnjenih predlogov odlokov ni bilo vloženih amandmajev. Državni zbor bo o predlogih odlokov v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora odločil čez pol ure v okviru glasovanj. S tem prekinjam 13., 14., 15. in 16. točko dnevnega reda in tudi 13. sejo Državnega zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 14. uri. Hvala.

Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Nadaljujemo s prekinjeno sejo zbora. Prehajamo na glasovanje zbora o predlogih odločitev. Glasovali bomo po naslednjem vrstnem redu: 17., 13., 14., 15., 16., 10., 11., 12., 9., 2., 3., 4., 18. in 1. točka dnevnega reda. Prosim vas, preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. Nadaljujemo s prekinjeno 17. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Osemindvajsetega rednega letnega poročila Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2022 s Poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2022, s Predlogom priporočila. Amandmaji k predlogu priporočila niso bili vloženi. Sedaj odločamo o predlogu priporočila. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 13. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto. Prehajamo na odločanje o predlogu odloka. Obveščam vas, da me Vlada oziroma Zakonodajno-pravna služba nista opozorili, da bi bil zaradi amandmaja, sprejetega v drugi obravnavi na matičnem delovnem telesu, predlog odloka neusklajen. Glasujemo.

Navzočih je 85 poslank in poslancev, za jih je glasovalo 48, proti pa nihče. (Za je glasovalo 48.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je odlok sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 14. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru. Prehajamo na odločanje o predlogu odloka. Vlada oziroma Zakonodajno-pravna služba me nista opozorili, da bi bil zaradi amandmaja, sprejetega v drugi obravnavi na matičnem delovnem telesu, predlog odloka neusklajen. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 15. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani. Prehajamo na odločanje o predlogu odloka. Obveščam vas, da me Vlada oziroma Zakonodajno-pravna služba nista opozorili, da bi bil zaradi amandmaja, ki je bil sprejet v drugi obravnavi na matičnem delovnem telesu, predlog odloka neusklajen. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 16. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu. Prehajamo na odločanje o predlogu odloka. Zopet vas obveščam, da me Vlada oziroma Zakonodajno-pravna služba nista opozorili, da bi bil zaradi amandmaja, sprejetega v drugi obravnavi na matičnem delovnem telesu, predlog odloka neusklajen. Glasujemo.

Nadaljujemo sprekinjeno 10. točko dnevnega reda, to je s Ponovnim odločanjem o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali. V zvezi s to in z naslednjima dvema točkama dnevnega reda vas opozarjam, da mora pri ponovnem odločanju skladno z drugim odstavkom 91. člena Ustave Republike Slovenije za sprejetje zakona glasovati večina vseh poslancev Državnega zbora, to je 46 ali več. Glasujemo.

Nadaljujemo sprekinjeno 11. točko dnevnega reda, to je s Ponovnim odločanjem o Zakonu o dopolnitvi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. Glasujemo.

Nadaljujemo sprekinjeno 12. točko dnevnega reda, to je s Ponovnim odločanjem o Zakonu o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19. Glasujemo.

Nadaljujemo sprekinjeno 9. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela v okviru rednega postopka. Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada me nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Hvala lepa. Pred nadaljnjim odločanjem prosim za pol ure pavze za posvet v poslanski skupini.

naslednji predlog sklepa: Državni zbor Republike Slovenije sprejema predlog skupine poslancev z dne 26. 9. 2022 za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona. Poslanska skupina Svoboda je prosila za pol ure pavze, da se posvetuje, kar jim gre pred glasovanjem po Poslovniku Državnega zbora. Sejo prekinemo za pol ure in jo nadaljujemo ob 14.40.

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Nadaljujemo s prekinjeno 2. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, da se začne postopek za spremembo ustave. Na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa: Državni zbor Republike Slovenije sprejema predlog skupine poslancev z dne 26. 9. 2022 za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona. Ustavna komisija predlaga Državnemu zboru, da predlagani sklep sprejme. Opozarjam vas, da bomo skladno z določbo 2. odstavka 168. člena Ustave Republike Slovenije sklep sprejeli, če bosta zanj glasovali dve tretjini navzočih poslank in poslancev. in poslancev. Gospod Logar, vi imate obrazložitev glasu v imenu? V lastnem imenu. Izvolite. Hvala lepa. Če pogledamo statistiko javnega mnenja v zvezi z zadevami oziroma razmerami v sodstvu, bodisi Eurobarometer bodisi Justice Scoreboard, je Slovenija zelo nizko na tej lestvici. 53 podpisnikov je ocenilo, da je tako ali vsaj delno tako zaradi tega, ker o tem glasujemo v parlamentu, o sodnikih, o imenovanju sodnikov. Moje mnenje je, da je to tako, kljub temu da o tem glasujemo v Državnem zboru. Ker hudič je v podrobnostih. Ni pomembno, kako oziroma kdo glasuje, ampak je pomembno, kdo predlaga. In ker predlaga Sodni svet, ki že dolgo časa čaka na prevetritev, predlogi, ki pridejo v Državni zbor, včasih niso najboljši. Pred časom sem bil vprašan, ali podpiram prenos pristojnosti glasovanja oziroma imenovanja sodnikov na predsednika republike. Tedaj sem dejal, da nimam težav s tem. In jih nimam, zaradi tega ker smatram, da vlogo korektorja opravlja sodišče, ne pa Državni zbor, in tudi ne bo predsednica republike. Ampak če to odločitev o ustavnih spremembah povežemo s tem, da se odpre priložnost za odprtje sestave Sodnega sveta, nimam težav s to spremembo ustave. Zato v prvem delu podpiram

predstavnikov Sodnega sveta z dvotretjinsko večino, torej ob sodelovanju koalicije in opozicije, nalaga Državnemu zboru. Ta predlog bi podprl. Žal je potem v postopku na Ustavni komisiji prišlo do tega, da v sestavi ni več večine tistih, torej ni osem, ampak samo sedem tistih, ki jih Državni zbor podpira z dvotretjinsko večino. Zato v drugem delu konkretnega predloga ne morem podpreti.

Ker je Državni zbor sprejel sklep, da se začne postopek za spremembo ustave, prehajamo na razpravo o osnutku ustavnega zakona in o stališču Ustavne komisije o njem, in sicer v okviru preostanka najavljenega časa poslanskih skupin, predlagatelja in Vlade, ki je še na voljo po včerajšnji razpravi. Želi morda kdo razpravljati? Ne. Če ne želi nihče, potem ne bo razprave. Amandmaji k stališču Ustavne komisije niso bili vloženi. Prehajamo na odločanje o predloženem stališču. Opozarjam vas, da bo v skladu s tretjim odstavkom 178. člena Poslovnika Državnega zbora stališče sprejeto, če bosta zanj glasovali dve dve tretjini navzočih poslank in poslancev. Glasujemo.

Končali smo z odločanjem. V skladu s prvim odstavkom 179. člena Poslovnika Državnega zbora bo na podlagi sprejetega stališča Ustavna komisija pripravila predlog ustavnega zakona in ga predložila v obravnavo Državnemu zboru. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 3. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o dopolnitvi Zakona o Bloudkovih priznanjih. Prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Vlada oziroma Zakonodajno-pravna služba nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih v drugi obravnavi na matičnem delovnem telesu oziroma na seji Državnega zbora, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Vlada oziroma Zakonodajno-pravna služba me nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih v drugi obravnavi na matičnem delovnem telesu oziroma na seji Državnega zbora, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Predsednica Republike Slovenije gospa Nataša Pirc Musar je 6. oktobra 2023 Državnemu zboru predlagala, da za mesto članice Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu izvoli dr. Mišo Zgonec - Rožej.

Predsednica Republike Nataša Pirc Musar za članico Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu predlaga dr. Mišo Zgonec - Rožej. Dr. Miša Zgonec - Rožej se je kot edina kandidatka prijavila na razpis Ministrstva za pravosodje za mesto članice ali člana Stalnega arbitražnega sodišča s sedežem v Haagu. Na podlagi obvestila ministrstva je predsednica republike v skladu z Zakonom o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč kandidaturo poslala v mnenje Vladi Republike Slovenije in Sodnemu svetu Republike Slovenije. Tako Vlada kot Sodni svet menita, da je kandidatka visoko strokovno kvalificirana, z dolgoletnimi bogatimi strokovnimi izkušnjami v mednarodnem okolju in tako primerna za opravljanje funkcije članice Stalnega arbitražnega sodišča. Kandidatka je 12. oktobra dobila tudi večinsko podporo Mandatno-volilne komisije Državnega zbora. Dr. Miša Zgonec - Rožej trenutno opravlja funkcijo višje pravne svetovalke pri Organizaciji za prepoved kemičnega orožja. Pred tem je bila med drugim pravna svetovalka na mednarodnem kazenskem sodišču, pravna svetovalka na mednarodnem kazenskem tribunalu za nekdanjo Jugoslavijo, pravna pomočnica sodnikov mednarodnega sodišča v Haagu in pravna svetovalka na Amnesty International v Londonu. Kandidatka dobro pozna področje reševanja sporov, vključno z arbitražo in delom Stalnega arbitražnega sodišča. Med drugim je bila leta 2007 vključena v svetovalno skupino Ministrstva za zunanje zadeve za reševanje mejnega spora med Slovenijo in Hrvaško, v kateri so proučevali možnost uporabe arbitraže za rešitev predmetnega spora. času zaposlitev na mednarodnih sodiščih je pridobila znanje o pravilih, ki urejajo institucionalne in postopkovne vidike mednarodnih razsodišč, vključno s sodniškimi kodeksi ravnanja. Upoštevajoč njen ugled, znanja in poklicne izkušnje je tudi Evropska komisija dr. Mišo Zgonec - Rožej leta 2022 uvrstila na seznam arbitrov in strokovnjakov za trgovino in trajnostni razvoj. Na podlagi njenih akademskih dosežkov in bogatih strokovnih izkušenj na področju mednarodnega prava je Državni zbor Republike Slovenije kandidatko že leta 2017 imenoval za članico Stalnega arbitražnega sodišča. Vlogo članice tega sodišča opravlja vestno, kar dokazuje dejstvo, da so jo člani slovenske nacionalne skupine arbitražnega sodišča imenovali za predsednico te skupine v postopku nominiranja kandidatov za sodnike mednarodnega sodišča v Haagu. Predsednica republike ocenjuje, da je dr. Miša Zgonec - Rožej visoko strokovno kvalificirana kandidatka s prepoznano usposobljenostjo za vprašanja mednarodnega prava ter visokim strokovnim in moralnim ugledom, zato Državnemu zboru predlaga njeno izvolitev na mesto članice Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu. ZUPANČIČ: Hvala lepa. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala. Predstavitev stališč poslanskih skupin ni in prijavljenih k razpravi tudi ni. Prehajamo na izvedbo glasovanja o Predlogu za izvolitev članice Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu. V skladu s prvim odstavkom 7. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč o izvolitvi članice Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu Državni zbor odloča s tajnim glasovanjem. V skladu s prvim odstavkom 92. člena Poslovnika Državnega zbora vodi tajno glasovanje komisija, ki jo sestavljajo predsedujoči ter štirje poslanci, ki jih izvoli Državni zbor. Predstavniki poslanskih skupin so mi že posredovali predloge za člane komisije, ki vodi glasovanje. To so: Franc Breznik iz Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, Aleksander Reberšek iz Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati, Damijan Zrim iz Poslanske skupine Socialnih demokratov in dr. Tatjana Greif iz Poslanske skupine Levica. Članica te komisije sem tudi jaz kot predsedujoča. Pri delu komisije bo sodelovala tudi namestnica generalne sekretarke Jerneja Bergoč. Ali kdo takemu predlogu nasprotuje? Ne. Potem prehajamo na odločanje o sestavi komisije. Glasujemo.

Navzočih je 81 poslank in poslancev, vsi so glasovali za. (Za je glasovalo 81.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je komisija v predlagani sestavi izvoljena. V skladu s tretjim odstavkom 92. člena Poslovnika Državnega zbora bo poslankam in poslancem glasovnica vročena tako, da pride vsak poslanec k mizi predsedujočega in pove svoje ime in priimek. Glasuje se tako, da se na glasovnici obkroži beseda za ali proti. V skladu s petim odstavkom 91. člena Poslovnika je neizpolnjena glasovnica neveljavna, neveljavna je tudi glasovnica, iz katere volja poslanke oziroma poslanca ni jasno razvidna. V skladu s prvim odstavkom 7. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč bo predlagana kandidatka izvoljena, če bo zanjo glasovala večina vseh poslank in poslancev, to je 46 ali več. Glasovali bomo v dvorani v glasovalnih kabinah. Poslanke in poslanci boste izpolnjeno glasovnico oddali v glasovalno skrinjico, ki bo v dvorani na mizi ob kabinah za glasovanje. Preden preidemo na izvedbo tajnega glasovanja, opozarjam na določbo drugega odstavka 92. člena Poslovnika, ki določa, da med tajnim glasovanjem v dvorano nimajo vstopa osebe, ki niso udeležene pri glasovanju. Zato pozivam vse predstavnike Vlade in strokovne sodelavce poslanskih skupin, da dvorano v tem času zapustijo. Prehajamo torej na izvedbo tajnega glasovanja. Prosim poslanka in poslanci, ki mi boste pomagali pri glasovanju, da se takoj zglasite v sobi 217, kjer bomo prevzeli volilni material. Glasovanje se bo pričelo ob 15. uri in bo trajalo do 15.15. Po končanem glasovanju prosim, poslanka in poslanci, ki mi boste pomagali pri glasovanju, da se spet zberemo v sobi 217. Prekinjam to točko dnevnega reda in sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali ob 15.30. Hvala lepa. Spoštovane poslanke in poslanci! Nadaljujemo s sejo. Prehajamo na obravnavo prekinjene 18.A točke, to je na predlog za izvolitev članice stalnega Arbitražnega sodišča v Haagu. Glasovanje je bilo v prostorih Državnega zbora dne 18. oktobra Razdeljenih je bilo 85 glasovnic, oddanih je bilo enako število, torej 85 glasovnic, neveljavna je bila ena glasovnica, veljavnih je bilo 84 glasovnic. Za je glasovalo 58 poslancev, proti je glasovalo 26 poslancev. Na podlagi izida glasovanja je dr. Miša Zgonec - Rožej z večino glasov vseh poslancev izvoljena za članico Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu. Dr. Miši Zgonec - Rožej čestitam za izvolitev. Prehajamo na obravnavo Predloga za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniškem mestu okrožne sodnice na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani. je Državnemu zboru predložil predlog za izvolitev Eve Stropnik v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani. delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je Državnemu zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani izvoli Eva Stropnik. Glasujemo.

Navzočih je 82 poslank in poslancev, 50 jih je glasovalo za, proti pa 1. (Za je glasovalo 50.) (Proti 1.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo na obravnavo Predlogov za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto višjega sodnika in višje sodnice na Upravnem sodišču Republike Slovenije. Sodni svet je Državnemu zboru predložil predloga za izvolitev Janija Soršaka in Nike Hudej v sodniški funkciji na sodniški mesti višjega sodnika in višje sodnice na Upravnem sodišču Republike Slovenije. Predloga je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je Državnemu zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto višjega sodnika na Upravnem sodišču Republike Slovenije izvoli Jani Soršak. Glasujemo.

Navzočih je 84 poslank in poslancev, za jih je glasovalo 51, proti pa 24. (Za je glasovalo 51.) (Proti 24.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo še na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto višje sodnice na Upravnem sodišču Republike Slovenije izvoli Nika Hudej. Glasujemo.

Navzočih je 83 poslank in poslancev, za jih je glasovalo 50, proti pa 2. (Za je glasovalo 50.) (Proti 2.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo na obravnavo Predloga za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Celju. Sodni svet je Državnemu zboru predložil predlog za izvolitev Sare Sivec v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Celju. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je Državnemu zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Celju izvoli Sara Sivec. Glasujemo.

Prehajamo na obravnavo Predloga sklepa o razrešitvah in imenovanju podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora. Predlog sklepa z dne 12. oktobra je pripravljen na podlagi predloga Poslanske skupine Svoboda z dne 28. septembra. Prijavljenih k razpravi ni in prehajamo na odločanje o Predlogu sklepa o razrešitvah in imenovanju podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora. Glasujemo.

reda. Prehajamo še na prekinjeno 1. točko dnevnega reda, to je na Vprašanja poslank in poslancev. Glasovanje bomo opravili na podlagi Pregleda predlogov sklepov poslanke in poslancev za razpravo o odgovorih predsednika Vlade, ministric in ministrov z dne 17. oktobra 2023, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o predlogih sklepov. Prvi sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade dr. Roberta Goloba na poslansko vprašanje Janeza Ciglerja Kralja v zvezi z zdravstveno reformo. Glasujemo.

Drugi sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade dr. Roberta Goloba na poslansko vprašanje Franca Breznika v zvezi s stališčem Vlade Republike Slovenije do poziva Levice k priznanju Palestine kot samostojne države in k uvedbi sankcij zoper Izrael. Glasujemo.

Navzočih je 84 poslank in poslancev, 34 jih je glasovalo za, proti pa 49. (Za je glasovalo 34.) (Proti 49.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Tretji sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade dr. Roberta Goloba na poslansko vprašanje Aleksandra Reberška v zvezi z napihovanjem ocene stroškov odprave posledic poplav.

Peti sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministrice za infrastrukturo mag. Alenke Bratušek na poslansko vprašanje Bojana Podkrajška v zvezi z investicijami v cestno in železniško infrastrukturo. Glasujemo.

Šesti sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca na poslansko vprašanje Danijela Krivca v zvezi z gradnjo domov starejših občanov. Glasujemo.

Sedmi sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministrice za infrastrukturo mag. Alenke Bratušek na poslansko vprašanje Antona Šturbeja v zvezi z zamikom časovnice pri projektih na Kozjanskem in v Obsotelju. Glasujemo.

Navzočih je 83 poslank in poslancev, 32 jih je glasovalo za, 50 pa proti. (Za je glasovalo 32.) (Proti 50.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Osmi sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca na poslansko vprašanje Andreja Hoivika v zvezi z izvrševanjem stanovanjske reforme. Glasujemo.

na poslansko vprašanje Francija Kepe v zvezi z nadvozom nad železnico in reko Temenico v Štefanu pri Trebnjem. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministrice za infrastrukturo mag. Alenke Bratušek na poslansko vprašanje Žana Mahniča v zvezi z izvedbo infrastrukturnih projektov, za katere je tretja vlada Janeza Janše zagotovila finančna sredstva v proračunu za naslednja leta, vlada dr. Roberta Goloba pa jim je pa jim je z rebalansom proračuna še pred poplavami odvzela že pridobljena finančna sredstva. Glasujemo.

In še enajsti sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za vzgojo in izobraževanje dr. Darja Felde na poslansko vprašanje Žana Mahniča v zvezi z javnim razpisom za sofinanciranje gradenj in adaptacij vrtcev in osnovnih šol. Glasujemo.

Navzočih je 84 poslank in poslancev, 33 jih je glasovalo za, 50 pa proti. (Za je glasovalo 33.) (Proti 50.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 13. sejo Državnega zbora. Želim vam lep dan in lep teden še naprej! Hvala